Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми народни представители,

Вчера постъпи също така предложение от председателя на Комисията за финансов надзор за избор на двама членове на Комисията за финансов надзор.

Това е първото предложение. Моля, режим на гласуване за това предложение.

да включим точка в седмичната програма – Избор за членове на Комисията за финансов надзор, двама членове, чийто мандат е изтекъл през месец Моля, режим на гласуване за това предложение.

Правя предложение да поканим в пленарната зала председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев и двамата, предложени от него, кандидати Ралица Агайн и Владимир Савов.

Уважаеми народни представители, предлагам да дадем думата на председателя на Комисията за финансов надзор господин Стоян Мавродиев да представи кандидатите, а след това ще Ви представя проект на решение. Заповядайте, уважаеми господин Мавродиев.

Искам да Ви представя кандидатурите за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, госпожа Ралица Ненчева Агайн-Гури за член на комисията, подпомагащ политиката по анализа и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, и господин Владимир Николаев Савов. Вчера съм внесъл в Деловодството предложение за избор на посочените двама души. Накратко, ако ми позволите, господин председател, ще представя кандидатите. МАВРОДИЕВ: Госпожа Ралица Агайн-Гури има значителен опит в сферата като доказан професионалист. Тя е включително преподавател във Висшето училище за застраховане и финанси,

Преди това, шест години, е била заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ същото управление „Застрахователен надзор“, за което в момента съм номинирал госпожа Агайн-Гори. Преди това е била народен представител в Тридесет и деветото Народно събрание и председател на Подкомисията по капиталови пазари към Комисията по икономическата политика.

със сериозна кариера в банковата сфера и е доказан финансист и анализатор. Ако

Уважаеми народни представители, има ли желаещи да се изкажат, да вземат отношение, да зададат въпроси на кандидатите?

Има ли желаещи да се изкажат? Господин Кадиев, заповядайте.

аз изразявам несъгласие с начина, по който се прави предложението днес. Вчера имахме извънредна парламентарна група, след като не се състоя кворумът в Парламента, и там не беше казана нито дума за извънредната точка днес

и не виждам абсолютно никаква причина тази сутрин рано да вкарваме извънредна точка и да правим това предложение. Да не говорим, че хората, които ще бъдат сменени, аз познавам единия от тях, от 15 години е служител на тази комисия, и си мисля, че от чисто човешко

Има варианти да отложим гласуването с няколко месеца, с една година, с две години, можем да го отложим. Позволих си да предложа тази точка, защото вчера разговарях по телефона с господин Мавродиев, след като внесе предложението. Питах го има ли готовност

са в абсолютните правомощия на председателя на Комисията за финансов надзор. Те не се правомощия на отделна група, а тук групите изразяват отношение по предложените кандидатури.

Има ли други желаещи да вземат отношение? Господин Кадиев, правите ли предложение да се отложат разискванията и гласуването? Аз не бих възразил, ако направите такова предложение. Господин Горов, заповядайте.

Мисля, че няма да има никакъв проблем. И без това мандатите са изтекли от доста време и едва ли една седмица ще промени с нещо съществено ситуацията. Благодаря Ви. Има направено формално предложение. Противно предложение има ли? Не виждам. С извинение към поканените кандидати и към председателя на комисията, подлагам на гласуване

Още вчера с постъпването на документите са изпратени тези от тях, които не съдържат лични данни, на електронната Ви поща.

Гласували 170 народни представители: за 78,

Господин председател, моля процедура за прегласуване, тъй като не всички народни представители можаха да гласуват поради технически проблем. Мерси. Благодаря, господин Мутафчиев, че обърнахте внимание върху съществуващи технически проблеми. Моля, режим на прегласуване.

Заповядайте за участие в дискусията.

Заповядайте, госпожо Агайн. РАЛИЦА АГАЙН: Благодаря Ви, господин Миков. Уважаеми народни представители, благодаря за вниманието и възможността да представя днес проблемите, които стоят пред Комисията за финансов надзор. През 2005 г. подготвихме и приехме фундаментални промени в законодателството по отношение на застрахователния надзор. Регламентира се по изцяло нов начин дейността на застрахователните компании и застрахователните посредници от една страна, в съответствие с европейските норми, от друга страна – с въвеждане на много по-високи изисквания за защита на потребителите.

на потребителите. През последните години видяхме, че значително се подобриха условията за извършване на застрахователна дейност в България. Дойдоха чуждестранни инвеститори, но днес се наблюдава отлив на тези чуждестранни инвеститори и огромното предизвикателство е да създадем такава регулаторна среда, която да насърчава притока на инвестиции, а от друга страна, да подкрепя потребителите в справедливи и честни отношения със застрахователните компании и застрахователните посредници. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Агайн.

Заповядайте, уважаеми господин Савов. ВЛАДИМИР САВОВ: Благодаря. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! За мен е чест да бъда предложен за член на Комисията по финансов надзор. Практик съм в сферата на финансовите пазари от доста години и ще бъде предизвикателство да приложа това, което съм научил на практика и от опита си в различни пазари към повишаване на прозрачността, защита правата на потребителите и на инвеститорите на българския финансов пазар. В това виждам основните си цели, основното предизвикателство. Много е постигнато, както каза и госпожа Агайн, има още много какво да се прави. Предизвикателствата са пред нас. Мисля, че трябва да ги посрещнем смело и с дръзновение. Благодаря.

Предлагам да Ви прочета проекта за решение:

РЕШЕНИЕ за избиране на членове на Комисията за финансов надзор

Избира Ралица Ненчева Агайн-Гури за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, с мандат 6 години. Избира Владимир Николаев Савов за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, с мандат 6 години. Решението влиза в сила от деня на приемането му.”

Предложението е прието. Да честитим на избраните, да им пожелаем да носят тази отговорност с чест и професионализъм и да ги поканя да положат клетва. Заповядайте на трибуната

да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.”

към осма точка от седмичната програма:

за допускане до залата на госпожа Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки” към Агенцията за обществени поръчки.

Често гласуваме, но няма въпроси към гостите, така че напоследък започвам даже да не ги подлагам на гласуване. Ако някой народен представител иска, на разположение са в коридора,

Прекратете гласуването,

Няма прегласуване., направете формално предложение. Като в детската градина – не гласуват, после прегласуване. После тези, дето не гласуват, ми казват: питайте еди-кои си. Тук сте, за да участвате. Не е прието решението, край, точка. Заповядайте, господин Курумбашев. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам процедура на прегласуване, тъй като знаете много добре, че в интерес на самото обсъждане е да присъстват поканените гости, които могат да вземат участие в дискусията. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нито те вземат, нито някой ги пита нещо. (Смях.) ПЕТЪР То е в интерес на това да има повече мнения, когато се обсъжда законопроектът. Разбирам Вашето раздразнение, господин председател, но въпреки него, Ви моля да подложите на прегласуване... ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ

Аз говоря за тази информация, която излиза по време на гласуване, вижда се

За никоя група няма! Няма привилегировани групи – няма за мнозинство, няма за опозиция! Ако има, то няма да са при равни условия. Заповядайте.

Обявихте, че ще пристъпим към разглеждане на Закона за електронните съобщения, при положение че той вчера беше гласуван на второ четене, след това допускахте тук разни фриволни изказания. След това се стигна до там, че Вие казахте преди малко: „Ами, аз не съм ги викал. Няма да идват” и така нататък. Господин председател, Вие сте Председател на Народното събрание! Не сте на „Позитано” 20, нито на Бузлуджа, или каквото там си мислите! Като Председател на Народното събрание въведете ред в залата, спазвайте правилника! И пак Ви моля, господин председател, осъзнайте позицията, на която сте, за да можете по-правилно и по-точно да съдите и не да разделяте, а да обединявате нацията! Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. На финалната фаза – това с обединението на нацията, ми възлагате повече от отговорността, която имам. Благодаря Ви. Това, че наблюдавате внимателно какво правя, ще Ви отведе далеч! А иначе в първата част искането Ви е справедливо. Моля, уважаемите народни представители, най-вече от левицата: Анастасов, Киряков, Бойчев, Данов, госпожо Данов, госпожо Янкова – седнете! Господин Бойчев, излезте да говорите навън или си седнете на мястото!

и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302 02-24, внесен от Министерския съвет на 27 декември 2013 г.”

и Европейската банка за възстановяване и развитие. На заседанието присъстваха Анна Янева – заместник-министър на икономиката и енергетиката, и Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и „Регистър и мониторинг на обществените поръчки“ в Агенцията по обществени поръчки. Законопроектът беше представен от заместник-министър Анна Янева. С решение на Министерския съвет на 22 май 2013 г. е одобрен проект на Договор между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, като основа за водене на преговори и министърът на икономиката, енергетиката и туризма е упълномощен да подпише договора. Договорът е подписан на 27 май 2013 г. Министерският съвет одобрява подписания договор и го предлага за ратификация от Народното събрание. Договорът има за цел Европейската банка за възстановяване и развитие да предостави консултантски услуги на Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с разработването и въвеждането на система за електронни обществени поръчки електронни обществени поръчки в България. Той е в изпълнение на проект, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”. Услугите, предоставени от банката, ще се изразяват в консултантска помощ с оглед изработване на концепция и технически спецификации, свързани с реализирането на модел за електронно възлагане на обществени поръчки. Изпълнението на дейностите по проекта обхваща: - проучване и анализ на добрите практики в държави – членки на Европейския съюз, с успешно функциониращи системи за електронни обществени поръчки; изработване на варианти за концепция за въвеждане на съвременна електронна система за обществени поръчки в страната, която правителството да одобри; - предоставяне на експертна техническа помощ за практическата реализация на електронната система. Въвеждането на електронно възлагане на обществени поръчки ще доведе до спестяване на време и ресурси за подготовка и провеждане на процедурите; намаляване ролята на субективния фактор, съответно минимизиране на риска от грешки; намаляване на административната тежест за бизнеса; опазване на околната среда чрез отпадане на обмена на документи на хартия. С използването на електронната система ще се намали рискът от корупция в обществените поръчки, ще се повиши доверието в публичните институции при разходването на обществени средства и ще се подобри бизнес климата в страната. Договорът съдържа финансови задължения за държавата и предвижда участие в арбитражно уреждане на международни спорове, поради което, за да влезе в сила, е необходимо ратифицирането му със закон. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 12 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302 02-24, внесен от Министерския съвет на 27 декември 2013 г.” Благодаря Ви, господин Имамов. Това беше докладът на Комисията по икономическа политика и туризъм. Сега да чуем и доклада на Комисията по бюджет и финанси. Вие ли ще го представите, господин Цонев?

госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД по Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г., № 302-02-24,

разгледа Законопроект № 302-02-24 за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г. На заседанието присъства Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки.” Следва изложение на въпросния договор, което беше представено и от колегата Имамов. Аз ще прочета само частта, в която беше дискусията в Комисията по бюджет и финанси. „Народният представител Петър Кънев запита защо ни е необходим още един консултантски договор за едно и също нещо, след като и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерския съвет разполага с 3,5 млн. лв. бюджет за изпълнението на националния проект БОРКОР, заплаща за консултации по разработването на същите електронни платформи на немски консултанти по договор с правителството на една от провинциите в Германия. Народният представител Румен Гечев предложи да се изиска информация за свършеното досега по проекта БОРКОР и да се провери дали има дублиране на услугите. Председателят на комисията Йордан Цонев посочи, че вече няколко пъти, и то отскоро, в комисията се води този принципен дебат относно начина, по който се подписват международните договори и споразумения презумпцията за автоматична и едва ли не формална ратификация, без въпроси и без дебат от Парламента. Пое се ангажимент да се запознае министър-председателят със становището на комисията – че преди подписване на договори и споразумения, подлежащи на ратификация, е нужно осъществяването на по-голям контрол от изпълнителната власт относно целесъобразността, в това число и дали дейностите или услугите не са дублирани от някой друг орган или в някое друго споразумение. Той предложи подкомисията, която контролира изразходването на публичните средства, да поиска необходимата информация относно изпълнението на проекта БОРКОР. След приключване на дискусията се проведе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 внесен от Министерския съвет на 27 декември 2013 г.” Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев. Уважаеми колеги, това бяха докладите на комисиите. Откривам парламентарния дебат. Има ли желаещи народни представители, които

Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по Законопроекта за ратификация? Няма. Тогава подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Уважаеми колеги, моля, режим на гласуване.

възражения срещу законопроекта, нито се чуха искания за предложения между първо и второ четене. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Имамов за преминаване в днешното пленарно заседание на второ гласуване на разглеждания законопроект. Моля, гласувайте процедурното предложение.

против 1, въздържали се 7. С това процедурното предложение е прието. Моля, господин Имамов, да докладвате законопроекта за второ четене. ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: „ЗАКОН за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие Член единствен. Ратифицира Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписан на 27 май 2013 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Момент, да попитам дали има изказвания по заглавието и по член единствен на законопроекта. Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта и член единствен. Моля, гласувайте.

въздържали се няма. С това наименованието и член единствен на законопроекта са приети. Моля, господин Имамов, продължете до края законопроекта.

Няма. Тогава го подлагам на гласуване. Моля, режим на гласуване за параграф единствен на разглеждания законопроект.

Заповядайте, господин Курумбашев. Колеги, останете в пленарната зала.

направеното процедурно предложение.

„Закон за ограничаване изменението на климата”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. „Глава първа – Общи положения”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

Моля, обявете резултата! Гласували 90 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 17.

„Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със: 1. провеждането на държавната политика по ограничаване изменението на климата; 2. прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на

(Протокола от Киото); 3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ); 4. функционирането на Националната система за инвентаризации на емисии на вредни вещества и парникови газове в атмосферата; 5.

намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.

на комисията. Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. чл. 2 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. Законът има за цел чрез предприемане на национални мерки и въвеждането на европейски и международни механизми да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени.”

Няма. Гласуваме наименованието на Глава втора по вносител, подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

„Раздел І – Компетентни органи”. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І. изказвания по наименованието на Раздел І? Заповядайте, господин Ерменков.

Нали така е написано в доклада? В същото време имаме предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители заглавието на Раздел І да се измени така: „Компетентни органи“. Питам: каква е разликата между вносителя и това, което предлагат госпожа Ивелина Василева и група народни представители – дали не са го прочели като хората, или е някаква форма на илитерация при тях?

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ерменков, по повод изказването –мисля, че не е необходимо да се впускаме в дебат, който вече премина по време на първото четене, относно

Що се отнася до предложенията на народните представители от ГЕРБ, мисля, че това, което направихте като ремарк, още веднъж се явява в доказателство на тезата, че текстовете, предложени и от Политическа партия ГЕРБ, и от вносителите са идентични на 95%. В този смисъл, ако има някакви ремарки по отношение на илитерации липса на разбиране, може би не сме ние адресатът на подобни ремарки. Бих казала, че въпросът Ви има и процедурно естество, защото текстовете, които сме предложили, са преминали както през ръководството на Народното събрание по отношение на допустимостта,

време, но искам още веднъж да се обърна към колегите от опозицията: нека да бъдат така добри, ако имат някакви конструктивни предложения, ако имат някакви разлики, ако има нещо, което те смятат, че би било по-добре за България и за климата като цяло, да ги направят. Когато обаче под формата на предложения се създават предпоставки за излишно губене на парламентарно време, според мен това е прахосничество и не знам дали може да бъде оправдано

Имаме предложение на вносителя „Компетентни органи“, имаме предложение на народни представители от ГЕРБ, които предлагат „Компетентни органи“. Кое предложение е по-хубаво според Вас? Разбира се, че това предложение, което са направили народните представители от ГЕРБ! Затова и сме ги подкрепили в комисията. Смятате ли, че това е добър начин да се правят закони в България? Смятате ли, че това е добър начин да се покаже, че има единомислие по един закон?! Смятате ли, че това е по-бързият начин да се приеме законопроект, който всъщност правителството на ГЕРБ и мнозинството на ГЕРБ не успя да приеме, заради който сме в наказателна процедура и който всички ние, като народни представители, трябва да приемем час по-скоро? Готов съм да водя този разговор 86 пъти, но към тази процедура нямат никакво отношение нито председателството на Народното събрание, нито председателят на Комисията по околната среда и водите, тъй като Вие добре знаете правилника: когато са внесени предложения от народен представител, те се подлагат на гласуване независимо дали съвпадат до последната запетая с предложението на вносителя, или не. Имайте и предвид, че по всеки член от този законопроект има такива предложения, разлика има в три или в четири. Във всички останали ще трябва да сравнявате дали е по-добре да се казва „компетентни органи”, или „компетентни органи”. Между другото не чух конкретните мотиви на вносителя по този член защо трябва да се казва „компетентни органи”, а не „компетентни органи”. Тъй като в момента имаме обсъждане на второ четене, обсъжда се член по член и всеки трябва да се изказва по конкретния член, а не по философията на законопроекта. Изказванията по философията на законопроекта се правят на първо четене.

Обърнах се с молба към колегите от ГЕРБ да оттеглят предложенията – поне които съвпадат. И това също не беше направено.

Моля за тишина!

Препоръчвам Ви преди да ми правите реплика да се запознавате с доклада. Вашето предложение за „Компетентни органи“ е прието. То е прекрасно. Всички Ваши предложения са приети! Може би от 86 предложения – 3 или 4 да не са приети, всичко останало е прието. Разбира се, дори смятахме, че Вашите са по-хубави от предложението на вносителя, тъй като „компетентни органи“, предложено от народните представители от ГЕРБ звучи много по-добре, отколкото „компетентни органи“,

и да отхвърлят предложенията на Министерския съвет, тъй като очевидно нейните предложения са по-добри. Те обаче бяха водени от някаква тяснопартийна логика и решиха да подкрепят предложението „компетентни органи” на Министерския съвет Съжалявам, но не успях да надделея и в случая са подкрепени и двете предложения. Така съм Ви ги докладвал. Подкрепени са предложенията и на Министерския съвет, и на госпожа Василева, затова ние предлагаме обединеното заглавие на тази глава, която се комбинира от предложението на Министерския съвет „Компетентни органи” и от предложението на госпожа Василева „Компетентни органи”, и така се формира новият смислен текст: „Компетентни органи”. Благодаря, господин Курумбашев. Други изказвания по наименованието на Раздел І? Госпожо Василева, изказване ли искате? Лично обяснение

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Курумбашев, тъй като нееднократно споменахте името ми, разбирам комичността на ситуацията и сарказма, с който се опитвате да представите действията на

на тази комичност. Той се състоеше в това, че отхвърлихте един законопроект, който беше внесен три месеца по-рано от законопроекта на Министерския съвет, който де факто е копи-пейст на представения от нас законопроект. Оттам насетне по отношение на процедурните въпроси, по отношение на начина, по който да се води заседанието на комисията, по отношение на начина, по който да се изготви докладът на комисията, не мисля, че критиките Ви би трябвало да бъдат отправени към нас. В този смисъл ръководството на Народното събрание може би ще вземе предвид факта, че чисто процедурно е необходимо нещата да бъдат изчистени. Отново казвам, това за пореден път доказва, бих казала, слабостта на вносителя, чийто законопроект разглеждаме към настоящия момент, от гледна точка да представи нещо ново, нещо авторско и по-скоро амбициите му да отнеме авторството на един законопроект, изготвен още 2012 г. с участието на много експерти, с широко обществено обсъждане и участие. За пореден път казвам, един въпрос, който

Аз единствено споменах името на уважаваната от мен колежка, защото е вносител на законопроекта и трябва да кажа кой го е внесъл. Дойде време да поговорим и за това кой от кого краде законопроекти. Законопроектът, внесен от ГЕРБ в Народното събрание, е чиста кражба на законопроекта на Министерството на околната среда и водите от 2012 г. Там няма нито едно добавено изречение от колегите. Те до такава степен го бяха копи-пейстнали, както казват, че дори беше внесен с имената на старите министерства и стария Министерски съвет.

Това, което направиха колегите, е, че надградиха стария си проект от 2012 г. с добавянето на регламенти и директиви, които влезнаха в действие през 2013 г., и с това направиха този законопроект по-пълен, което е едно достойнство на законопроекта и ще бъде по-пълно транспониран. Много неучтиво е Вие да говорите за авторство, след като сте го свалили от уебсайта на Народното събрание и ни го представяте като Ваш, авторски законопроект на ГЕРБ. Лично аз не бих си позволил например Проекта на Министерския съвет да го представя като авторски законопроект на народни представители от БСП или от ДПС, или от който и да е. Това е законопроект на МОСВ. Знаете много добре, че и двата варианта са плод на усилията на специалисти от МОСВ, които

Конкретно в случая ние все пак говорим за създаването на един изцяло нов закон, разбира се, без да се пренебрегват усилията на експертите от Министерството на околната среда и водите, които безкрайно много уважавам, без да се се пренебрегват мненията на всички външни експерти, които са подпомогнали създаването на този законопроект, включително и от английското правителство, чиято експертиза ползвахме, включително неправителствени организации и съсловни организации. Все пак смятам, че държим и дължим да разясним факта, че политиките се формулират от политиците. Политиците са тези, които задават рамката.

Не виждам. Други изказвания по наименованието на Раздел І? Няма желаещи за изказвания.

Моля, обявете резултата! Гласували 90 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 17. Заповядайте за процедура. Моля, дайте ми листа за поименна проверка преди гласуването.

Василева Богданова - тук. Моля квесторите да записват тези, които ще влязат по-късно от времето, когато си чуят името. Моля квесторите да направят допълнителния списък!

Дотук в залата присъстват 143 народни представители. Има кворум, продължаваме с пленарното заседание. Моля квесторите, ако има допълнително влезли в залата народни представители, да ми предоставят списъка да ги съобщя – тези, които не са отбелязани при проверката на кворума. Това са: Георги Анастасов, Валентин Радев, Васил Антонов, Деница Гаджева, Алекси Алексиев, Георги Мърков – плюс 6; Атанас Ташков, Александър Ненков, Аксения Тилева, Пламен Йорданов, Стефан Дедев, Емил Радев, Ирена Коцева, Димитър Димов плюс 14. Уважаеми колеги, кворум в пленарната зала има, продължаваме със заседанието.

така: „(1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се определя от Народното събрание чрез този закон и се реализира от Министерския съвет чрез подзаконовите нормативни актове по чл. 5 и плановете и стратегиите по чл. 8 и 9. (2) Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по цялостното провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата. (3) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощията си по този закон на други длъжностни лица. (4) на дейността по ал. 2 се създава Национален експертен съвет по изменение на климата като консултативен орган към министъра на околната среда и водите, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция по околна среда, Българската академия на науките, Националното сдружение на общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има пряко отношение към ограничаване изменението на климата. (5) Дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата се урежда с правилник, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.” Комисията не подкрепя предложението.

„В ал. 4 повторените думи „Министерство на инвестиционното проектиране” се заменят с „Министерство на регионалното развитие”.” Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция „Чл. 3. (1) Държавната политика по ограничаване изменението на климата се определя от Народното събрание чрез този закон и се осъществява от Министерския съвет чрез подзаконовите нормативни актове по чл. 5 и плановете и стратегиите по чл. 8 и 9. (2) Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по цялостното провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата. (3) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощията си по този закон на други длъжностни лица. За подпомагане на дейността по ал. 2 се създава Национален експертен съвет по изменение на климата като консултативен орган към министъра на околната среда и водите, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Държавна агенция „Национална сигурност”, Изпълнителната агенция по околна среда, Българската академия на науките, Националното сдружение на общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има пряко отношение към ограничаване изменението на климата. Дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата се урежда с правилник, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз представих моите въпроси и предложения пред комисията, а и пред Народното събрание. Отговорът от Министерството на околната среда и водите беше положителен, като тези мои предложения и въпроси ще бъдат разработени в подзаконови законодателни разпоредби. Едно от предложенията обаче считам, че е важно и то касае създаването на Национален експертен съвет. Тук се изброиха доста институции,

по няколко пъти уточнявате какво точно ще каже той, обяснявате му, че ако излезе от рамките на процедурата, ще прекъснете изказването му и така нататък. Допускате управляващите обаче да излизат тук

Господин Теохаров, с цялото ми уважение – той е прав, направи своето предложение, и сега трябва да има реплика и дуплика. Защото ние може да не сме съгласни. Каква е тази процедура – да се запише в член еди-кой си, дето го забравих тук, еди-какво си?! Или работим и мерим с един аршин, или правим каквото си искаме, и

Господин Курумбашев, имаше предложение за добавяне на текст към чл. 3, ал. 4. Трябва да го гласуваме.

се правят писмено. Освен това, то не е редакционно предложение. Освен това, като сте искали да направите това предложение – съжалявам, че сте зает в разговор със заместник-министъра в момента, обаче сте имали възможност да направите предложението като народен представител между първо и второ четене. Вие не сте го направили. Имали сте възможност да го направите в комисията на второ четене като редакционно предложение, Вие не сте го направили. В пленарната зала се правят само редакционни предложения ако някоя прецизна запетайка, примерно, внесена от колеги, не е забелязана от вносителите. В момента ние трябва да чуем становището например на Министерството на околната среда и водите дали иска в този експертен съвет да се включат тези представители, които Вие искате и започваме дебат, който е трябвало да бъде воден на второ четене в комисията. Затова, господин председател, аз Ви предлагам да не подлагате на гласуване това предложение, тъй като то не е редакционно по смисъла на Правилника на Народното събрание. Предложението, което не е редакционно, освен ако няма някакво изключително съгласие в пленарната зала, макар по такъв случай може да има, просто Ви предлагам да не го гласуваме. Имаме предложение на госпожа Василева, което не е подкрепено, имаме редакционно предложение на комисията, което е подкрепено. Моля Ви да преминем към процедура на гласуване. Благодаря Ви.

Господин Теохаров, не мога да го подложа на гласуване. Това, което сте ми дали, не се връзва ясно и логично с текстовете, които има в ал. 4. Няма да подложа на гласуване текста.

законите се приемат на две четения, това е заложено и в Конституцията. Става въпрос за един орган или ведомство, което да бъде добавено и в никакъв случай това не е редакционно предложение. Това би довело

по две причини. Наистина, както докладва председателят на комисията, след една изключително ползотворна дискусия в размер на 10-11 часа текстът е такъв, че отразява до голяма степен мнението и на Министерския съвет, и на колегите от ГЕРБ. Приемете, че сме постигнали изключително висока степен на съгласие по отношение на този закон, по който България има наказателна процедура. Второ, ние сме предвидили участието на Министерството на земеделието и храните, което е принципал на Селскостопанската академия. До голяма степен чрез вътрешнонормативната база на Министерството на земеделието и храните биха могли да регулират кой по компетентност да участва. Ето защо ние не подкрепяме предложението. Още веднъж декларирам, че постигнатият текст след едно

Уважаеми колеги, гласуваме най-напред предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Гласували 86 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 13. Предложението не е прието. Заповядайте за процедура.

Гласували 115 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 26. Предложението е прието. Уважаеми колеги, почивка до 11,25 ч. Благодаря.